**Bebić, Luka (HDZ)** - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 227 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince prilikom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja ovaj zakonski prijedlog raspraviti o hitnom postupku sukladno članku 159. i 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća se primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik Miljenko Pavlaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo. Gospođe i gospodo zastupnici. Evo kratko vezano za Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije. Upravo ovim donošenjem zakona ide se na da se definira način obavljanja djelatnosti trgovinom električne energije i opskrbe električnom energijom na jedan vrlo razvidan način. Proceduralno se usklađujemo sa donošenjem Proceduralno se usklađujemo sa donošenjem podzakonskih propisa iz nadležnosti operatera prijenosnog sustava s direktivama i uredbama Europske zajednice i Europske komisije, a ono što je najbitnije jedan veliki od značaj u samoj izmjeni i dopuni jest da će se kupcima električne energije koji su nezadovoljni radom operatera prijenosnog sustava i operatera distribucionog sustava, a vezano na pristup i uvjete pristupa mreži omogućiti se na brži efikasniji jedna pravna zaštita koja je utvrđena samim zakonom. Također utvrđuje se nadležnost i vezanost za donošenje pravilnika i dodjeli i korištenje prekograničnih kapaciteta kako i određivanje opskrbe tarifnih kupaca i jasno definiranje njihove uloge. Također se precizno definira status povlaštenog kupca, malog kupca i tarifnog kupca, a posebno njihov položaj u samom prijelaznom razdoblju u zakonu. Također jasnije je određen način utvrđivanja cijene električne energije za opskrbljivače tarifnih kupaca te razdoblje za njihovu primjenu uz uvođenje javnog nadmetanja za nabavu električne energije za opskrbljivača tarifnih kupaca. Ovime upravo se poštiva također zakon i o javnoj nabavi. U ovom izmjeni i dopuni ovog zakona prihvaćamo amandmane odbora za zakonodavstvo. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Pojedinačno imamo jednu raspravu, gospodin Dragutin Lesar kojeg nema. Zaključujem raspravu, jer više nema prijavljenih. Odlučivati ćemo u ponedjeljak.